Gospod Jožef Horvat je naslednji in za njim kolega Lenart Žavbi. Izvolite, gospod Horvat. **JOŽEF HORVAT (PS NSi):** Hvala za besedo, spoštovana gospa predsednica. Predstavniki Vlade, drage kolegice in kolegi! Vedno je težko načrtovati proračunske dokumente, proračun, toliko težje, ko govorimo tudi za približno dve leti naprej oziroma za leto 2024. če kdo, potem vladajoča koalicija ne bi smela dajati tako relativno negativnih signalov slovenskemu gospodarstvu in sploh državljankam in državljanom. Kako pa naj potem gospodarski subjekti, podjetja načrtujejo poslovne načrte za naslednje leto, ko pa nimajo natančno določenih okvirov ali niti ne približno določenih okvirov, ki jih Državni zbor postavlja s proračunskimi dokumenti, oziroma da je že kar rečeno, ja, je zelo težko, če ne bo šlo tako, bomo pa potem drugače? V gospodarstvu to pač ne gre. Ko si enkrat vržen s trga, te preprosto ni oziroma zelo težko prideš nazaj. Se pa seveda strinjam, da ni enostavno. Se strinjam, ampak Vlada oziroma koalicija mora biti tu bolj prepričljiva in mora bolj verjeti v to, kar dejansko govori, kar načrtuje. In še, koalicija mora biti tu enotna, mora biti monolitna, pa vidimo, da ni. Marsikaj smo poslušali s strani levice, mogoče o tem nekoliko kasneje. Mogoče za začetek. Tako kot vedno, ko se delajo proračunska načrtovanja, se vedno postavijo v nek okvir. Nenazadnje imamo tudi zakonske določbe, kaj vse je potrebno upoštevati, in bom tudi sam postavil neko koordinatno izhodišče, če smem tako reči, za proračunske dokumente za leti 2023 in 2024. Eno je trenutno fiskalno leto. Proračun oziroma bolj točno rebalans proračuna za leto 2022 je Državni zbor sprejel. Nova Slovenija mu ni nasprotovala. Zakaj ne? Zato ker smo bili zadovoljni, da investicije, ki smo jih v času naše vlade načrtovali, gredo naprej in so se zagotovila finančna sredstva za to. Kar pa je pravzaprav najbolj ključno – zakaj je bilo potrebno narediti rebalans za letošnje leto? Zato ker so se prihodki bistveno povečali, za približno 1 milijardo in 70 milijonov. nadaljevanju bom več govoril o številkah. Ta tematika, ki je danes tukaj, ne bi smela vsebovati diskusije, ne bi smela vsebovati nekega sovraštva do opozicije vem, nekega revanšizma in pavšalnih ocen, da je prejšnja vlada res naredila vse narobe. Ker če bom to še dolgo poslušal, potem bom samo utrjeval prepričanje, da trenutna vlada nima pravih idej, da pa ima odlične ideje, kako kritizirati in blatiti ukrepe, vladanje prejšnje vlade. vlade. Rebalans proračuna za leto 2022 zaradi približno milijarde evrov prihodkov več. Davčni prihodki so se dvignili. Tako iz naslova davka od dohodka pravnih oseb – zakaj? Zato ker je gospodarstvo cvetelo in še cveti, vendar ne tako kot recimo v prvi polovici letošnjega leta. Zato ker so se prilivi tudi iz dohodnine povečali, kljub temu da je 11. marca Državni zbor sprejel Zakon o dohodnini, ki vsem, prav vsem dohodninskim zavezancem prinaša višje plače. In enostavno se ne nehajo kritike, kako poguben je bil ta Zakon o dohodnini, kako pogubno je to, da ljudje dobijo višje neto plače. Kaj vse to pomeni? To pomeni, da se zasebna potrošnja poveča in da se s tem seveda prispeva tudi k rasti bruto domačega produkta. Govori se o 800 milijonih – seveda v štirih letih, to se pa pozablja – učinka našega Zakona o dohodnini. Da so to pač – kako že? – vrtoglave številke. Je za božjo voljo, 3,3 milijarde evrov primanjkljaja, kaj pa to? To pa niso vrtoglave številke? Pa vas na tej točki niti ne bom kritiziral, ker nimam namena, nisem te sorte. Če bo ta denar, ki je zapisan v odhodkih, dejansko plasiran za to, da bomo ohranjali gospodarsko aktivnost, da bomo pomagali ljudem pri premagovanju draginje, potem nimam težav. Ampak o tem, takrat ko bomo obravnavali zaključni proračun za leto 2023. Če sem že pri zaključnem računu, računu, pred nekaj dnevi smo na Komisiji za nadzor javnih financ obravnavali zaključni račun proračuna za leto 2021, ob tem pa tudi sprejemali izjemno kvalitetno narejeno poročilo o upravljanju z javnim dolgom Republike Slovenije za leto 2021. Priporočam v branje, res. Zakaj? Zato ker se je nam v zadnjih dveh letih, ko smo vodili Vlado, očitalo, da brezglavo zadolžujemo – kako že? – vnuke naših vnukov in tako naprej. Brez številk, ampak enostavno je šlo za en brutalni verbalni napad na vlado oziroma na koalicijo, celo nam je Luka Mesec očital, da vladamo po principu »za nami potop«. Ampak, gospe in gospodje, treba je pogledati številke, in to ne kakršnihkoli, neke številke, ki merijo recimo gibanje dolga dolga državnega proračuna Republike Slovenije, ne kar tako, ampak po metodologiji, ki je v Evropi znana. To so standardi ESA 2010. Ne bom jih zdaj šel razlagat, ker to ni točka dnevnega reda, ampak za leto 2021 je dolg državnega proračuna Republike Slovenije znašal 68,7 % BDP. Kako pa so se gibale obresti iz naslova dolga državnega proračuna Republike Slovenije? Trend je navzdol, in sicer: v letu 2021 je bilo obresti iz naslova dolga državnega proračuna Republike Slovenije za 1,4 % BDP. Kaj pa dolg države? S tem bom ta del zaključil, ker se nam je očitalo, dolg sektorja države je šel v nebo in tako dalje. Seveda po metodologiji ESA 2010 dolg sektorja države konec leta 2021 74,4 % BDP. Ali se malo spomnimo nazaj, ko je ena gospa vodila vlado in bila pred dvema letoma izjemno kritična? Takrat ko je ona vodila vlado, pa še malo kasneje, je bil ta dolg 82,6 % BDP. Tako da trendi so dobri. Še enkrat, očitki kar tako, pavšalni očitki, da smo mi denar metali kar brezglavo, nenačrtovano in tako naprej, ne zdržijo. Dajte na mizo številke. Ampak te številke bodo najprej pokazale, da smo dejansko res bili med rekorderji vsi mi državljanke in državljani, ne govorimo o naši vladi, državljanke in državljani, predvsem pa podjetni ljudje, pridni ljudje, gospodarstvo, tisti, ki so seveda tudi delojemalci, delavci, jasno. Vsi ti so zaslužni za to, da smo epidemijo covida, kjer so mnogi padali in padli, padli, mi dejansko premagali kot zmagovalci, z visoko gospodarsko rastjo, ki odmeva seveda še globoko v leto 2022, in z rekordno visoko zaposlitvijo. Če imate vi rekordno visoko zaposlitev, potem je normalno, da se polni proračun, da se s prispevki polnita pokojninska blagajna, zdravstvena blagajna in tako naprej. In bi si želeli, da bi tako ostalo tudi naprej. 16,7 milijarde odhodkov je načrtovanih, 13,4 milijarde prihodkov, se pravi razlika 3,3 milijarde, 3,3 milijarde torej primanjkljaj, načrtovani primanjkljaj. Res rekordne številke, so zaskrbljujoče, ampak ponavljam, jaz bom kritičen, takrat ko bodo dejansko na mizi številke o realizaciji teh sprememb proračuna za leto 2023. Zadovoljen sem, da je minister za finance danes za govornico povedal, da je zdravstvo prioriteta te vlade, Zanimivo, zaradi ne vem česa, morda nekega revanšizma, so bili neki zakoni umaknjeni, zakoni, ki jih je sprejela naša koalicija, nekateri so bili in še bodo zelo popravljeni, zanimivo in hvala bogu za zdravo pamet, da pa zakona o investicijah v zdravstvu v naslednjem desetletnem obdobju, težkega približno 2 milijardi, niste razveljavili. Prav je tako. Posebej sem vesel, da smo naredili vsaj nek osnovni razrez, koliko UKC Ljubljana, koliko UKC Maribor, in da smo prav na pobudo Nove Slovenije dvignili, krepko dvignili tudi denar za vzdrževanje oziroma investicije, bolje rečeno, na primarni ravni. Vesel sem, da smo posebej zagotovili – to je zdaj samo en segment – približno 57 milijonov evrov za onkologijo UKC Maribor. Zgrozil sem se, ko sem od vodstva UKC Maribor dobil podatek, da ima onkologija v UKC Maribor samo osem postelj, če se pacienti malo stisnejo pa 10. To je katastrofa. Kot da vzhodna Slovenija ni del Slovenije. In zdaj je na ministrovi mizi pogodba za gradbena dela, mislim, da v višini 38 milijonov. Ne vem sicer, zakaj ta pogodba ne gre naprej, ampak to je bolj vprašanje za ministra oziroma za koalicijske kolegice in kolege. Strinjam se tudi z ministrom, ki pravi, da je potreben nek nov dogovor, ker je preprosto želja več, kot jih proračunski prilivi oziroma proračun zmorejo realizirati. V ta kontekst bom pripeljal tudi vprašanje, kdaj strukturne reforme, kdaj torej ta novi družbeni dogovor ali kakorkoli mu bomo že rekli. Tukaj je kar nekaj rešitev na mizi. Ker na drugi strani pa vemo, da imamo na bankah ta trenutek približno 36, morda celo 37 milijard evrov depozitov in jih bo potrebno s pametno politiko na nek način aktivirati. To je naša ocena, naše razmišljanje. Preprosto, kolegice in kolegi, mi ne bomo zmogli iz proračunskih sredstev, tudi če pripeljemo sem zraven še evropska sredstva, sfinancirati celotne prometne infrastrukture, vsak dan je imamo več. To pomeni, da je vsak dan tudi več stroškov za vzdrževanje. Mi ne bomo zmogli sfinancirati, infrastrukture, telekomunikacijske, širokopasovna omrežja, da ne govorim o električni infrastrukturi. Tudi sam bi si želel, tako kot gospod Golob, da – kako že? – osončimo Slovenijo. Ne gre! Ne gre, zato ker nimamo dovolj kvalitetnega elektroomrežja. Zgradimo ga lahko šele čez nekaj let, za kar bomo pa potrebovali nekaj milijard. Iz proračuna ne bo šlo. Ne bo šlo. V tem kontekstu, ko že govorim o električnem omrežju oziroma o električni energiji ni ravno tema te točke – se sprašujem, kaj se dogaja z aktivnostmi na Vladi glede prostorskega umeščanja drugega bloka jedrske elektrarne Krško. Vsi smo nekako bili za to, ne vidimo pa prav nobenih aktivnosti. Ne bom veliko razpravljal o tem, da ste enostavno, nimam odgovora iz kakšnih razlogov, šli spreminjat naš Zakon o dohodnini, ampak kakorkoli že. Imate udobno večino, naredili boste lahko točno vse, kar si si boste zaželeli. Ampak ta vaš zakon o dohodnini, še enkrat, samo v kratkih mislih, je definitivno napad na pridne, na podjetne ljudi oziroma bolje rečeno napad na srednji sloj. Če gospod minister za delo in socialo pravi in se hvali, da bo pa zdaj dvignil minimalno plačo in da je pa naslednji korak dvig povprečne plače seveda, tukaj pa mu mi pomagamo z Zakonom o dohodnini, ki je bil sprejet marca letos, ne pa s tem vašim zakonom. Tako da mi smo zdaj praktično v zadnji dekadi, novembra in davčni zavezanci še ne vedo, kakšni davki jih čakajo čez kakšen mesec in pol, še malo manj. Ne vedo. vprašanje, če ga odprem, kdo bo v zelo kratkem času adaptiral softverske rešitve, ki bodo ki bodo lahko obračunavale na primer plače po novem zakonu o dohodnini, če ga boste uveljavili. Upam pa, še vedno sem optimist, da je dovolj zdrave pameti, da ga umaknete sami. To je samo nekaj razlogov, zaradi katerih preprosto mi v Novi Sloveniji sprememb proračuna za leto 2023 ne moremo podpreti. Morda pa v nadaljevanju še kaj dodatnih argumentov. Hvala lepa.

komentar. Sobotna seja Odbora za finance je bila v resnici en zgled, kako lahko poteka dialog med opozicijo in koalicijo. Tudi danes smo, mislim, da vsi razpravljavci iz opozicije, ki so člani Odbora za finance, nadaljevali s tem zglednim dialogom, zato

Najbolj preprosto – kdaj strukturne reforme. Predlagam, da si pogledate govor predsednika Vlade na enem izmed dogodkov kakšna dva tedna nazaj, ko je časovno razporedil, kdaj bomo z vsemi reformami startali. Večina njih bo v naslednjem letu.

pravite, da vam očitamo zadolževanje. Že zadnjič sem na isti seji Komisije za nadzor javnih financ povedal, da vam jaz osebno absolutno ne očitam, da ste se v času prejšnje Vlade zadolževali, ker se mi zdi, da je bilo to smotrno, vprašanje je, za kaj ste pa ta denar namenili. Pa se tu ne strinjava, ali je bilo to dobro ali je bilo to slabo. Ni bilo vse dobro. Ker tu je bil spet en očitek, da mi pravimo, da je bilo vse slabo – ni res. Za turistične bone sem že nekajkrat v tem parlamentu povedal, da so se mi zdeli dober ukrep, vodja Poslanske skupine Svoboda gospod Sajovic mislim, da je tudi nekajkrat povedal, da se mu je zdel ta ukrep dober. Zato se mi zdi korektno, da si tu pridemo malo bližje pa ne govorimo o binarnih opozicijah, vi ste, vi niste – ne, resnica je tukaj nekje vmes. Ampak iz tega izhaja, da ste vsi razpravljavci iz opozicije pred mano govorili o tem, kako je bila prejšnja vlada, kako je zdajšnja vlada, rekel bi, da so volivke in volivci 24. 4. 2022 naredili jasno oceno vaše vlade in tega, kar ste delali. Pa ta ocena ni bila zadostna, očitno. Če bi vsi mislili, da ste delali tako dobro, kakor sami mislite, bi verjetno vi bili v poziciji koalicijskih poslancev in bi tu verjetno sedeli neki drugi opozicijski poslanci. Toliko za začetek. In to je vse, kar bi o tej tematiki še povedal. Nekajkrat ste danes ponovili, kolegice in kolegi, stavke, ki sem jih že večkrat sli slišal v zadnjih mesecih – da smo višali davke. Mene zanima in sprašujem, kdorkoli mi lahko odgovori

predstavili: izjemna odpornost slovenskega gospodarstva, izjemna rast BDP, brezposelnost zgodovinsko nizka, povišana stopnja gospodarske rasti za 2023 glede na prejšnje napovedi, malo pod 2 %. In pa tri priporočila, ki so jih dali Sloveniji: da morajo biti ukrepi še bolj ciljani, mogoče tu tudi samokritika, da bi morali biti še bolj ciljani, nikakor ne, da bi nadaljevali s helikopterskim razmetavanjem, kot je bilo to v prejšnji vladi, torej še bolj ciljani ukrepi, kot jih izvajamo zadnjega pol leta; drugo

pa se k temu vrnem čez stavek ali dva; in tretja stvar, ki so jo predstavnice in predstavniki IMF svetovali Sloveniji, je, da se uvede nepremičninski davek, torej spet neka stvar, ki jo je ta koalicija

ki jo tako vneto napadate in jo želite nižati, pa smo med najnižjimi. Ampak kaj pravzaprav dohodnina je, kolegice in kolegi? To se premalokrat vprašamo. Dohodnino

so jo začele države uvajati kot osnovni progresivni davek, torej davek, da tisti, ki več zasluži, več plača. To je osrednji progresivni davek v sodobnih davčnih sistemih. Ves boj proti dohodnini je boj proti progresivnosti davčnega sistema. To moramo razgaliti in to moramo Slovenkam in Slovencem, državljankam in državljanom razjasniti. To je boj za tiste, ki imajo več, in boj proti tistim, ki imajo manj. To smo popolnoma abstrahirali. Še ena stvar. En kolega, ki ga ne bi imenoval, je govoril o stopnjah inflacije pa se je ustavil pri avgustu, pa bom jaz nadaljeval. Avgust 11 %, september 10-odstotna inflacija, oktober 9,9. Če to primerjamo, vidimo, da potem ko je ta vlada začela resno delati, stopnja inflacije začela padati. Ampak kar je zanimivo, če spremljamo podatke za Evropsko unijo, je bila pa ta krivulja ravno obratna. Torej ko smo v Sloveniji najbolj uspeli klestiti inflacijo, je v Evropski uniji – to še danes velja, v resnici – na tem, da je šla gor. Torej, mi smo bili ena redkih držav v Evropi, ki nam je uspelo zajeziti in nižati inflacijo.

za Slovenijo take, da se stanje napovedi do konca leta in za naslednje leto celo viša ali pa ostaja približno enaka. Tako se po Eurostatu za naslednje leto napoveduje 0,8,

ter nadalje tiste, ki so v evrskem območju – dobri podatki, večini ostalih držav gre tukaj slabše. Še en očitek, ki je bil res izjemen: izjemen: pri rebalansu proračuna za leto 2020 je obseg investicij nerealen. To ste pa vi, kolega Černač, povedali. Ampak mi smo v tem rebalansu ta obseg ožili, ga nižali. Na Odboru za finance smo dobili očitek, da nižamo denar za investicije in je bil to takrat očitek opozicije, zdaj je pa očitek kontra – da smo prevelike cifre pustili notri. Tu sem pa res presenečen nad tem diskurzom, ker govorite najprej eno in potem govorite drugo, medtem pa materija načeloma ostane ista. To je, kar se tiče mojih odzivov na razpravo. Splošno o proračunu. Res se moramo zavedati okoliščin, v katerih ta proračun nastaja.

Obstajajo resne tematike, ki jih moramo nasloviti, ki smo jih na Odboru za finance naslavljali tudi v soboto, na primer absorpcijske sposobnosti našega gospodarstva glede na investicije v državi in glede na evropska sredstva. To je tista razprava, v kateri bi morali sodelovati vsi v Državnem zboru, torej neka konkretna, vsebinska razprava, ne pa vsesplošno binarno prikazovanje slike, češ, vi ste črni, mi smo pa beli. Predlog proračuna bom seveda podprl. Najlepša hvala za pozornost.

vaša vlada ne bo tako zaustavila tega kolesja, kot ga je zaustavila v zadnjih tednih. Jaz sem govoril o oceni predsednika Fiskalnega sveta, ki jo je dal na seji Odbora za finance v soboto, in to oceno je podal glede na trenutno stanje realizacije za letošnje leto. To trenutno stanje realizacije za letošnje leto govori – po njegovem mnenju, ne po mojem – o tem, da je predvideno investiranje v letošnjem letu nenormalno visoko glede na številke, ki so trenutno v okviru realizacije. Glede davkov, po katerih naj bi bilo z višjimi davki za tiste, ki imajo višje plače, več prilivov v državno blagajno, kjer vi zvišujete s svojo novelo Zakona o dohodnini to stopnjo s 45 na 50 %, vam pa same finančne posledice zakona povedo, da to ni tako. Od teh boste pobrali 11 milijonov več letno, od ostalih, ki jim povečujete davke, ki so pod tem nivojem, pa od 170 do 180 milijonov evrov več letno. Da ne boste zadeli najbogatejših, je pa tipičen primer sedanja predsednica države, ki ima enormne prihodke v 100 tisoč evrov gredo, pa ni plačevala te stopnje, ker je imela bistveno nižjo plačo, kot jo vi želite obdavčiti. Tako da je ta vaša davčna namera korak v popolnoma napačno smer in bo pomenila samo to, da se bo gospodarska rast v naslednjem obdobju samo še zniževala, namesto da bi se postopno začela nazaj poviševati. Lani veste, da smo imeli 8,2,

Pred nami je proračun za leto 2023 in podal bi nekaj komentarjev, tisto, kar je poleg visokega primanjkljaja mene osebno najbolj zmotilo. Še leta 2021 smo za migracije namenjali manj kot 7 milijonov evrov, danes, po dveh letih v času Svobode namenjamo že prek 60 milijonov evrov. Res me zanima, kam bomo ves ta denar stlačili, za kaj gre teh 60 milijonov plus. Zakon o dohodnini, neto plače dol, javnim uslužbencem plače za 4,6 % gor, upokojencem 5 evrov, ni pa problema za migrante, tam bomo dali pa čez 60 milijonov. Res me zanima, zakaj toliko. Moja predvidevanja gredo v tej smeri, da ta vlada z nekimi napačnimi sporočili daje napačno sporočilo tudi navzven vsem tihotapcem, ilegalnim migrantom, ker želite in boste naslednje leto podrli celo ograjo. Da ne bo pomote, tudi sam se strinjam, da je treba ograjo odstraniti, predvsem na tistih delih, kjer ogroža živali in ljudi, nikakor pa ne cele. Zaradi posledic tega, zaradi odstranitve ograje, ker tako veselo govorite o tem, predvidevam, da se sredstva na tem področju za migracije povečujejo prek 60 milijonov, še dve leti nazaj smo bili pod 7 milijoni. Se pravi, se lahko najde denar, če se le želi. Poglejte, kakšni ste. Ko je recimo treba povečati plače našim državljanom, vsem tistim, ki delajo – mi smo predvideli rast plač v naslednjih letih – tega denarja enostavno ni, Zakon o dohodnini je treba zradirati, ga je treba spremeniti, ljudem ne sme ostati več v denarnici. Na drugi strani pa, kot sem rekel, se najde denar za migrante. Tega res ne razumem. Naslednje. Od prejšnje vlade ste dobili dobro popotnico, tega ne morete zanikati. Imeli smo najnižjo brezposelnost, rekordno zaposlenost, to so dejstva. Kdor želi danes v tej državi delati in je zdrav, lahko delo tudi dobi in lahko dela. Naj mi eden v tem državnem zboru reče, da se zdajle v tem, kar govorim, motim. In kaj počnete vi? Kaj počne vlada Roberta Goloba, koalicija? Za denarna nadomestila za brezposelne namenjate dodatnih 44 milijonov evrov več, za denarno socialno pomoč pa se namenja dodatnih 78 milijonov evrov več, in to v času, ko lahko vsak, ki je zdrav, dela. dela. Tega enostavno ne razumem in se mi zdi ta vaša poteza popolnoma zgrešena. Medtem ko želite z davčno reformo zmanjševati plače tistih, ki delajo, po drugi strani dajete ravno tistim, ki ne želijo delati. Socialna država je za mene taka, da daje tistim, ki ne morejo delati, ne ne želijo delati, to je različno, in nagrajuje tiste, ki delajo. Vi, spoštovana koalicija, delate ravno nasprotno. Danes, ko si vsak lahko najde službo, ko bi vsak lahko delal, vi povečujete postavko za denarna nadomestila za 44 milijonov evrov več in denarno socialno pomoč povečujete še za dodatnih 78 milijonov evrov. Tega enostavno ne morem razumeti. Naslednje. Povečala se bodo sredstva za Slovensko vojsko, za njeno modernizacijo v višini 80 milijonov evrov. Hvala, levica, ker ste končno sprevideli pomen krepitve Slovenske vojske in tudi njene modernizacije. Spoštovani državljani, saj veste, da nekdo v tem državnem zboru nekaj govori, nekaj drugega pa dela. Tokrat levica dela dobro. Modernizirala se bo Slovenska vojska, več kot 80 milijonov evrov namenjate za to in čestitam. Povečujete tudi čestitam. Povečujete tudi povprečnine za slovenske občine, tudi to je za pozdraviti. Občine bodo v teh težkih časih lahko vsaj malenkost bolje delale. Povprečnina gre gor in upam, da se bo povprečnina tudi v prihodnjih letih dvigovala. Če smo še pred časom iz stranke Levica in tudi iz stranke SD poslušali, da je potrebno zgraditi stanovanja za mlade, govora je bilo 10 tisoč, 20 tisoč, celo 30 tisoč stanovanjih, zdaj vi ta sredstva zmanjšujete. Ta sredstva na tej postavki zmanjšujete. V dveh letih ste pobrali s te postavke slabih 5 milijonov, 4,7 milijona, če sem natančen. Namesto da bi gradili stanovanja, tako kot ste pred volitvami obljubljali, vi jemljete. Mogoče pa je bilo vaše sporočilo v predvolilnem času narobe razumljeno in sem mogoče preslišal in ste mogoče rekli, da boste zgradili 30 tisoč stanovanj manj. Lahko. Ampak na tem mestu en velik poziv, ena velika prošnja, če lahko sprejmete, potrdite naš amandma, ki gre v smeri za gradnjo novih stanovanj za mlade v višini 100 milijonov V Novi Sloveniji smo vložili amandma in bi bilo dobro, da ta amandma tudi podpremo. Tudi zaradi razloga, da boste lahko na račun tega izpolnjevali svoje predvolilne obljube. realno ne vem, kako boste zgradili v dveh mandatih 30 tisoč stanovanj, če boste delali s takim tempom, kot delate sedaj. 4,7 milijona ste vzeli samo v dveh letih. Prej sem poslušal razpravo iz svoje poslanske pisarne, neke stvari sem si tudi zapisal. Poslanka Svobode je, neverjetno, rekla, da bo do leta 2026 proračun prikrajšan za 800 milijonov evrov, in to zaradi naše davčne reforme v naslednjih štirih letih. tiste davčne reforme, ki je predvidela, da bodo tisti ljudje, ki pri nas delajo, zaposleni državljani dobili višje plače, da bo proračun prikrajšan za 800 milijonov evrov. Na eni strani imamo 800 milijonov evrov, ki bi ostali v žepih naših državljanov, za to vas skrbi, ne skrbi vas pa za primanjkljaj v proračunu, ki je v višini 3,3 milijarde evrov. To vas pa recimo ne skrbi. Skrbi vas samo, kolikor razumem, če bi slučajno ljudem kaj več v denarnici ostalo. Tukaj vidite težavo. Poslanka Svobode je celo rekla, da je to vrtoglavi znesek primanjkljaja. Povejte mi, kaj je potem 3,3 milijarde napram 800 milijonom. Povejte mi. Pokomentirati moram tudi za nazaj ene stvari, se mi zdi zelo pomembno, zato da ljudje dobijo neko širšo sliko. Nekdo to posluša in si ustvarja nek dober, lep občutek o nekom, ampak treba je povedati, kako je nekdo govoril danes, kako je pa govoril v nekem preteklem času. Prebral bom neke izjave nekaterih politikov o našem proračunu v času prejšnje vlade. Takrat je Janja Sluga rekla, da sta proračuna nerealno načrtovana in da vodita v trajno poslabšanje javnih financ. To smo takrat poslušali, a dali smo 115 milijonov za šolsko infrastrukturo, 126 občinam smo omogočili, da so lahko zgradile vrtec, šolo in tako naprej, samo v Savinjsko dolino smo pripeljali 3 milijone evrov, ker je pet občin dobilo denar, da so si zgradile nov prizidek, novo šolo oziroma nov vrtec in tako naprej. Vidite, da nekaj ne gre skupaj, pa sem zdaj mogoče samo eno stvar izpostavil. Luka Mesec je izpostavil, da si Vlada s proračunoma kupuje oblast v državi in da se najbolj povečujejo naložbe v orožje, v vojsko. Danes počnete vi isto. Škoda, da ni Luka Mesca zdaj tu. tu. Vi počnete pravzaprav isto, 800 milijonov več namenjate za Slovensko vojsko. Takratni poslanec LMŠ je dejal, da sta proračuna trojanska konja, ki temeljita na visokem zadolževanju države, ne da bi vedeli, kako bomo dolgove vrnili. To smo poslušali v času naše vlade pri naših proračunih, pa so bili naši proračuni bistveno boljši, z bistveno manj primanjkljaja. Kaj če bi bila danes situacija obrnjena in bi mi predlagali ta vaš proračun, kaj bi se zgodilo? Kako bi šele takrat ropotalo. Luka Mesec je celo izjavil, da za 670 milijonov evrov sploh ne vemo, za kaj bodo, in da je to protiustavno. 670 milijonov evrov je za njega protiustavno, sedaj pa ne veste, kako boste porabili 1,3 milijarde. Zmaga pa itak Alenka Bratušek. Alenka Bratušek pa zmaga na celi črti, ker je dejala, da »je Slovenija socialna in solidarna država in takšna mora ostati; ko bomo zmagali na levi sredini, bomo Slovenijo postavili nazaj na pot demokracije in konsolidirali javne finance«. Tako izgledajo vaše javne finance. S 3,3 milijarde primanjkljaja in to po zgledu levice. Včasih je dobro, da si tudi kdaj malo kakšen magnetogram za nazaj zavrtite, da lahko slišite, kaj je kakšen politik rekel. Eno se govori, drugo se dela, tega enostavno ne odobravam. Zaključil bi z našim amandmajem za našo državno cesto. Pred časom se je kolegica peljala po tej cesti in je rekla, pa take ceste imamo mi občinske. In ta cesta je res sramota, kakršno imamo. To je državna cesta, za katero skrbi država in je nujno potrebna obnove. Govorim o cesti Pondor–Tabor. To je cesta, ki je na nekaterih delih ožja od treh metrov pa pol. Zdaj pa si izračunajte, kako se šolski avtobus, kmetijska mehanizacija, kako se občani srečujemo na tej cesti. Poleg tega, da se vozimo po travniku – to niti niso robovi ceste, ampak po travniku – če se srečamo. Ta cesta je resnično potrebna obnove. Jaz sem že pri rebalansu proračuna za letošnje leto vložil ta amandma. Takrat ste bili vsi v koaliciji proti. Sramotno je to, da sta bila proti tudi dva poslanca, ki sta bila izvoljena v naši Savinjski dolini, nista podprla tega amandmaja. Upam, da bo zdaj kaj drugače. Že takrat sem povedal pa bom povedal tudi danes, kako je to izgledalo včasih. Ko smo bili mi v Vladi, je prišel z amandmajem poslanec SD Jani Prednik za dve krožišči na Koroškem

Če je bila takrat, v času prejšnje vlade takšna praksa, se nadejam pa prosim, da bi se moglo to ponoviti tudi sedaj, da bi se našel ta denar, da to cesto enkrat končno obnovimo. Eno smo že, ta cesta je tudi še nujno potrebna obnove. Zato na tem mestu ena velika prošnja,

Najlepša hvala za besedo. Spoštovani! Dovolite, da se odzovem na nekatere izjave v tem prvem delu razprave. Naj začnem pri tem, da je bilo proračuna 2023 in 2024 res izjemno težko pripraviti, in sicer zaradi tega, ker je

Umarja, pripravljali smo jo septembra, ko se je vedelo še toliko manj, kot se ve danes. Danes smo dober mesec pred koncem leta, pa še zdaj ne vemo, kakšna bo dohodnina, kakšen zakon o dolgotrajni oskrbi se bo izvajal po novem letu. Ampak to je v bistvu vse treba ob nekih predpostavkah uvrstiti v proračun. Poleg tega so pa seveda negotovosti tudi zunanje. Če gledamo, kaj se zdaj dogaja, visoka inflacija po eni strani zahteva restriktivno vodenje denarne politike. To dela seveda Evropska centralna banka, tega ne dela Vlada. Če država ob tem, ko se vodi restriktivna denarna politika, vodi ekspanzivno fiskalno politiko, v bistvu to dviguje inflacijska pričakovanja in ti dve politiki delujeta v nasprotno smer. Zato je s tega vidika jasno, kakšno fiskalno politiko bi morala voditi Vlada. Ampak ker se pa sočasno napoveduje in tudi že dogaja ohlajanje naše ključne zunanjetrgovinske partnerice, ker je v bistvu napovedana nižja gospodarska rast v Sloveniji za prihodnje leto, so to razmere, ko naj bi pa država vodila nevtralno oziroma celo ekspanzivno fiskalno politiko. Tako da tule to, kakšen miks uporabiti, res ni enostavno. Rešitev za to so tako imenovani ukrepi, ki naj bodo po eni strani ciljani, po drugi strani začasni, pravočasni. Te ukrepe oblikuje delovna skupina, ki jo vodi predsednik Vlade. Ta skupina se tedensko sestaja in oblikuje ukrepe. Te ukrepe v končni fazi potem v obliki zakonskih predlogov sprejemate v Državnem zboru. Pravite, med razpravo je bilo rečeno, da pač teh ukrepov ne poznate pa da ne vemo, kakšni ukrepi bodo sprejeti ali bodo veljali v letih, za kateri sprejemamo proračuna oziroma za kateri sprejemate proračuna. Spomnite se ukrepov s področja ministrstva za delo, tako za naslovitev višjih otroških dodatkov za prejemnike varstvenih dodatkov, denarne socialne pomoči invalidov, potem za predčasno uskladitev pokojnin. Spomnite se ukrepov s področja kmetijstva. Spomnite se ukrepov s področja gospodarstva. To so vse ukrepi, ki so bili že sprejeti. In ker se seveda ta energetska zgodba najverjetneje ne bo končala zdaj ali pa to zimo, je pripravljena ta rezerva za morebitne dodatne ukrepe, ki se bodo še sprejemali. Na srečo se je Evropska unija zganila in je sprejela neke določene ukrepe tudi na evropski ravni, tako da je to mogoče dobra novica za javne finance in da bomo potrebovali potrebovali manj denarja, kakor smo načrtovali. Mogoče ta rezerva ne bo porabljena v celoti in to se bo seveda potem odrazilo na končnem saldu državnega proračuna. Ko smo pri teh ukrepih, je eden od razpravljavcev spraševal, od kod je teh 5 milijard, o katerih je govoril predsednik Vlade. Predsednik Vlade je govoril o vseh vrstah ukrepov,

je te rezerve v proračunu za leto 2021, gre tudi za ukrepe na prihodkovni strani, recimo nižja stopnja DDV, ki velja tako letos kot tudi drugo leto, bo znižala prihodke na prihodkovno stran državnega proračuna. O teh pomočeh sem že govorila, so že razdeljene po posameznih ministrstvih. Prav tako gre pa tudi za ukrepe dokapitalizacij oziroma potencialnih dokapitalizacij. Denar oziroma pravice porabe za morebitne dokapitalizacije so v bilanci B obeh proračunov, ki ju imate tudi pred sabo, in za poroštva. Višino poroštev določa zakon o izvrševanju proračunov, ki je prav tako predmet obravnave današnje seje. In ko seštejemo te številke, se pravi za dokapitalizacije, za poroštva, ta rezerva, ki se bo porabila za ukrepe na odhodkovni strani pa te ukrepe na prihodkovni strani, dejansko pridemo do teh 5 milijard evrov. Izpostavili ste, da bo zelo visoka covid poraba še v letu 2023. Postavke covid, kot jih je oblikovala prejšnja vlada, so v letu 2020 stale 2 milijardi in 5 milijonov evrov, v letu 2021 2 milijardi in 655 milijonov evrov, v letošnjem rebalansu je na razpolago milijarda 86, trenutno porabljenih 704, medtem ko je za leto 2023 na razpolago 435 milijonov evrov za te postavke, ki so pobarvane covid. covid. Kaj so te postavke, smo šli pogledat. Mogoče pa dejansko je ime nekoliko zavajajoče, vsaj v tem delu, ko gre za evropska sredstva. Tudi v letu 2023 nam je namreč še na razpolago približno 240 milijonov evropskih sredstev, ki nosijo ime covid. Gre pa dejansko za ta program React-EU. In sicer konkretno, gre za obnovo domov starejših občanov, o čemer je že tekla debata, potem informacijska podpora vzgojno-izobraževalnih zavodov s področja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, potem imajo te pravice porabe v letu 2023 tudi na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, in sicer za programe digitalne transformacije podjetij, in seveda na Ministrstvu za zdravje za obnove, za gradnje, za medicinsko opremo. Se pravi, gre za denar, ki se ga je takrat ob izbruhu krize krize pobarvalo kot React-EU, se pravi, pravice porabe, ki so ostajale na drugih virih EU, in se ga lahko še v letu 2023 porabi za ta namen, torej v bistvu za neko krepitev gospodarstva po pandemiji covid. Zelo veliko ste spraševali o denarju, ki je na postavkah urada za migrante. Urad za migrante se ukvarja tako z migranti ali begunci iz Ukrajine kot tudi z vsemi drugimi migranti. To so ljudje, ki imajo neke pravice. Slovenija ima do teh ljudi neke mednarodne zaveze in jih seveda s tem tudi izpolnjuje. Urad za integracijo migrantov za leto 2023 načrtuje tako dodatne kvote zaposlitve na račun te krize v Ukrajini, in sicer za neke začasne premestitve, za zaposlitve za določen čas. Potem se je za oskrbo in integracijo migrantov, to je zdaj brez Ukrajine, proračun povišal s 4 milijonov 400 na 8 milijonov 300. In sicer ker je bil proračun v prejšnjih letih pripravljen na povprečno število prošenj za mednarodno zaščito nekje na ravni 3 tisoč 500, kolikor je bilo prošenj v letu 2020. Do danes je bilo pa v letošnjem letu podanih že prek 6 tisoč prošenj. Se pravi, tule se usklajujemo z realnostjo. Potem so pa še bistvena postavka evropska sredstva. Slovenija dobiva tudi za te namene denar iz Evrope. Gre za poseben sklad AMIF, se pravi azil, migracije in integracije. To je ta sklad, kjer so predvidene raznorazne vsebine in dodane vrednosti za migrante. To je denar, ki ga bomo dobili povrnjenega iz EU. Prav tako bi pa rada poudarila, da so za begunce iz Ukrajine stroški načrtovani skladno z Zakonom o začasni zaščiti razseljenih oseb v višini 39 milijonov evrov. Tukaj imamo stroške, ki so povezani z denarno pomočjo, z zasebno nastanitvijo, s plačevanjem zdravstvenih storitev, z namestitvijo, z učenjem Prav tako je pa zaradi prezasedenosti obstoječih kapacitet predvidena investicija ali v obnovo ali v nakup nove stavbe. Bi pa tu vsekakor rada na glas poudarila, da je insinuacija, da gre denar za migrante na račun dolgotrajne oskrbe – to bi vsekakor rada zavrnila. Glede dolgotrajne oskrbe je bilo res rečeno že ogromno na vseh teh odborih, ki ste jih imeli, tudi na Odboru za finance. Zakon o dolgotrajni oskrbi. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvo za zdravstvo si prizadevata za zamaknitev uveljavitve nepopolnega zakona in za njegovo celovito vsebinsko spremembo s ciljem, da bodo upravičenci potem v letu 2024 dejansko prejeli pravice do dolgotrajne oskrbe. Zato so pač sredstva ustrezno načrtovana v letu 2024. Prav tako pa ministrstvi delata vse potrebno, da s 1. 1. 2023 nihče ne bo ostal brez dolgotrajne oskrbe. Zakon kot tak ima mogoče primerno zapisane pravice, ampak ima nerealno zasnovane temelje. V bistvu na to ne opozarja Vlada, na to opozarjajo predvsem izvajalske organizacije, se pravi tisti, ki se s tem ukvarjajo v praksi. Za to, da bi upravičenci dejansko prejeli pravice do dolgotrajne oskrbe, je treba najprej postaviti trdne temelje oziroma pripraviti aktivnosti za zagon dolgotrajne oskrbe, ki se lahko izvajajo s tem denarjem, ki je na razpolago v letu 2023. Treba je nadgraditi IT, ki bo omogočil obračun izstavitve zahtevkov, potem usposobiti izvajalce, jim dati konkretna navodila,

bila stanovanjska politika. Gospod Hoivik, programi, če se najprej skoncentriram na ministrstvo za delo, delo, kjer je načrtovanih 25 milijonov, ti so v bistvu usmerjeni v naslavljanje stanovanjske problematike najbolj ranljivih skupin, za katere ministrstvo že sedaj izvaja različne programe. In sicer, en sklop je vezan na gradnjo oskrbovanih stanovanj za starejše in in za invalide, to je skladno z načrti na področju deinstitucionalizacije varstva starejših. Del denarja bo šel tudi za reševanje

In tretji sklop je vezan na preprečevanje socialnih stisk najemnikov, ki jih trenutni programi tudi zajemajo. Se pravi, ne bo šlo za študije, tako kot

nikoli ni bilo govora o tem, da bi šlo 60 milijonov za študije. V teh 60 milijonih, ko se je izvajala dolgotrajna oskrba, so bili tudi pilotni projekti dolgotrajne oskrbe. To verjetno

v koalicijski pogodbi. Kot je povedal že minister na Odboru za finance v soboto, je ta vlada že večkrat poudarila, da je reševanje stanovanjske problematike ena od prioritet. Že dva meseca tečejo intenzivni pogovori predvsem med ministrstvom za delo, ministrstvom za okolje in ministrstvom za finance glede dejanske strategije stanovanjske politike, ki bo predstavljena v naslednjem mesecu. In sicer bomo predstavili rešitve glede financiranja teh stanovanj. Kar se tiče izvajanja oziroma reševanja stanovanjske problematike prek obstoječih stanovanjskih skladov, bodo ti še vedno ostali kot eden od stebrov reševanja problematike, ne bodo pa edini, ker se pač delajo načrti tudi za drugi steber, ki bo zahteval bistveno manj proračunskih sredstev. Proračunskih sredstev namreč nimamo niti približno na voljo toliko, kolikor bi jih bilo potrebno za investicije v stanovanjsko gradnjo. Tako da tu, kot rečeno, pogovori potekajo na ravni teh ministrstev, ki so zadolžena za te vsebine.

Leta 2020 se je končni števec ustavil na 3 milijardah 486 milijonov minusa, v lanskem letu na 3 milijardah in 80 milijonov. Lahko se strinjam z vami, da je poraba oziroma meja odhodkov dejansko najvišja v zgodovini, ni pa načrtovan najvišji primanjkljaj v zgodovini. Morda še glede amandmajev. Pripravili ste številne amandmaje, ki pa jih je Vlada, mislim, da argumentirano, zavrnila. Ti amandmaji so večinoma jemali tam, kjer se jemati ne da, jemali so na plačevanju obresti. Mislim, da ni treba posebej omenjati, kaj bi pomenilo, če bi država ne imela dovolj denarja na razpolago, da bi plačala obresti imetnikom svojih obveznic. Jemali ste tudi seveda zelo veliko uradu za integracijo migrantov, približno trikrat toliko ste mu s temi amandmaji želeli vzeti, kot ima sploh na razpolago, in jemali ste tudi oziroma ti amandmaji so jemali tudi na vplačilih v EU. EU. Mislim, da tudi tukaj ni potreben kakšen poseben komentar. Če želimo, da dobivamo iz Bruslja tako imenovana evropska sredstva, ki seveda niso evropska sredstva, nam jih ne pošiljajo kar tako, ampak je pogoj, da najprej država članica plača svoje obveznosti Evropski uniji in šele potem seveda lahko dobi kaj iz naslova večletnega finančnega okvira in iz drugih naslovov.

Černač je bil precej kritičen do precej postavk. Glede dolgotrajne oskrbe sem se že odzvala. Potem je govoril o statistikah, kje je Slovenija po črpanju evropskih sredstev, kje je bila. Zadnja statistika, ki naj bi bila osvežena na današnji dan, je,

To je podatek iz Evropske komisije Open Data, se pravi, Slovenija je na 11. mestu, v zgornji polovici in nad povprečjem EU. Povprečje EU je 74 % počrpanega, mi smo na 80 %. Ko smo prišli, torej junija, je – mogoče še to kot zanimivost – prejšnja vlada načrtovala v letošnjem letu, da bo porabila 911 milijonov evropske kohezijske politike, v letošnjem letu do začetka junija poraba 100 milijonov. Ta hip smo na 300 milijonih, v rebalansu smo se pa za ta namen, potem ko smo sedeli z vsemi ministrstvi in je bilo jasno navodilo, da ne želimo ustavljati nobenih projektov

Mi smo prejšnji teden spet sedeli z resorji in smo šli gledat, koliko smo se dva meseca nazaj zmotili, koliko bo tega manj, glede na to, da se moramo že dva meseca ves čas zgovarjati in opravičevati, zakaj tega denarja ne porabljamo. Ugotovili smo, da verjetno 678 milijonov ne bomo porabili, ampak da bomo vsekakor porabili prek 500 milijonov. To se zdaj malo odzivam na to, kako zelo nerealno so načrtovana sredstva za investicije. Gre malo tudi za odziv Fiskalnemu svetu, zato ker bi tu rada poudarila – sem že večkrat, pa bom še – ne gre samo za denar, ki ga porabljajo ministrstva, pa ga recimo ne znajo porabljati, ampak gre tudi za denar, ki je bil z odločitvijo o podpori dodeljen občinam.

prihodkovna stran, ocena prihodkovne strani tekočega leta po navadi osnova za načrtovanje prihodkovne strani prihodnjega leta. In tukaj smo v bistvu lahko zelo zadovoljni, zato ker toliko, kolikor smo načrtovali, da bo letos prihodkov, sem precej prepričana, da smo zelo dobro zadeli. Se pravi, prihodkovna stran, tudi za prihodnje leto, je za moje pojme narejena na dobrih temeljih, seveda ob upoštevanju makroekonomskih izhodišč, kot jih je Umar pripravil v jeseni. Če se bo to bistveno spremenilo, potem bomo seveda ustrezno odreagirali. Medtem ko to pravilo ne velja za vse, tudi recimo za odhodkovne postavke državnega proračuna, ene so zelo lahko določljive, koliko bomo plačali obresti, znamo napovedati zelo zelo dobro, ker imamo izdane dolgoročne obveznice je v bistvu treba uganiti, da rečem, samo tisti del denarja, za katerega se bo treba drugo leto ponovno zadolžiti. Tukaj pa tudi zdaj vemo, kje približno so obrestne mere, tako da obresti se da s precej precej veliko verjetnostjo napovedati. Ravno tako je tudi masa plač precej predvidljiva, tudi plačila v EU, tu tu je že nekaj več stopinj prostosti, medtem ko so, kot rečeno, investicije pa tista največja postavka, ki jo je najtežje napovedati. S tem da bi tudi tukaj ponovno rada poudarila, da nismo izhajali kar nekih vesoljskih številk, ampak smo izhajali iz teh treh evropskih perspektiv, ki so v letu 2023 zdaj na kupu. Zaključuje se perspektiva 2014–2020, cilj je 100-odstotno črpanje, sredstva so dodeljena, pogodbe so podpisane in je zdaj treba stvari samo spraviti do konca. Drugi vir je evropska kohezijska politika 2021–2027, ki bo končno štartala v prihodnjem letu, ne samo v Sloveniji, tudi na ravni Evrope se je bistveno zamaknila zaradi korone. Partnerski sporazum z Evropsko komisijo je podpisan, program je že bil poslan v Bruselj, do konca leta ga bo Evropska komisija potrdila in potem bomo lahko začeli črpanje tudi tega dela. To smo načrtovali. In seveda, Načrt za okrevanje in odpornost je pa še tretji, en velik del proračunskega denarja. Tega ne vidite prav v proračunu, zato ker je bil zapeljan zapeljan kot proračunski sklad. Na koncu imate v obrazložitvah pojasnjeno tudi, za katere namene in kakšne vsebine in kakšni zneski so načrtovani na tem področju. Zato tukaj govoriti, da je neka letošnja nerealna poraba poraba kar osnova za naslednje leto za načrtovanje – to enostavno ne drži. Potem bi pa mogoče povedala, dala odziv še gospodu Horvatu. On je rekel, da smo šli delat letošnji rebalans zaradi povečanja prihodkov – ne, nismo ga šli, to bi bila res sladka skrb. res sladka skrb. Kadar se v državi povečajo prihodki, potem rebalansa ne potrebujemo. V končni fazi bi to pomenilo samo boljši javnofinančni saldo. Mi smo seveda šli v letošnji rebalans iz drugih razlogov. O tem smo že dosti razpravljali, to niti ni tema danes. Bi pa v tem kontekstu rada povedala še nekaj. Gospod Horvat je omenil zakone, ki jih trenutna vlada ne bo spreminjala, in eden od njih je tudi zakon o investicijah v zdravstvu. Mogoče je pa to en zakon, kjer lahko zelo ilustrativno kaj to pomeni za načrtovanje. V zakonu piše, da je treba v posameznem letu načrtovati toliko in toliko in toliko za investicije, in mi smo to načrtovali, tudi v letošnjem rebalansu. Konkretno, če zdaj govorimo za investicije v zdravstvu. Ampak če nimamo dovolj dokumentacije, če stvari niso pripravljene, če projekti niso pripravljeni, potem se tega denarja v tistem letu na silo ne da porabiti. In seveda, v proračunu se ga mora zagotoviti in tukaj v Državnem zboru ga sprejmete, ampak če niso izpolnjeni pogoji, potem denar ne bo porabljen. S tem da je razlika prav v tem zakonu

da je v bistvu od teh 200 milijonov, kar ni porabljeno, pa treba potem izločiti na proračunski sklad za investicije v zdravstvu. Tako da ne glede na to, ali bo ta denar porabljen ali ne v letošnjem letu za neke gradnje, ga bomo izločili konec leta v proračunski sklad za investicije v zdravstvu. Tako da bo kot odhodek v proračunu prikazan, bo pa potem denar tam čakal v proračunskem skladu na tiste čase, ko bodo te investicije, ki ste jih v zakon zapisali, pripravljene, da se jih bo lahko izvedlo. bo lahko izvedlo. Še gospod Reberšek. O migracijah in tem sem vam povedala. Vi ste rekli, da kako ni prav, da namenjamo v proračunih več za denarno socialno pomoč in za nadomestila za brezposelne. V bistvu je gospod Kordiš že zelo jasno povedal, kaj pomeni zdaj ta novi izračun minimalnih življenjskih stroškov, da to avtomatsko dvigne upravičence do denarne do denarne socialne pomoči. Tako da to je en razlog. Drugi razlog je, da se ti odhodki oziroma ti transferji v tej državi po zakonu indeksirajo z inflacijo. Se pravi, treba je glede na pričakovano število upravičencev načrtovati tudi v tem kontekstu. Glede brezposelnih je pa tudi zakonska ureditev taka, da ljudje, ko izgubijo službo, gredo na zavod in jim v bistvu v tem času pripada nadomestilo za brezposelne, seveda v odvisnosti od časa, koliko časa so bili zaposleni, dobivajo to nadomestilo. Tako da tudi v obdobju, ko imamo v tej državi praktično trg dela, ki je polno zaposlen, da tako rečem, imamo polno zaposlenost, še vedno obstajajo te frikcijske brezposelnosti pa prehodi z enega dela na drugega. V tem času so seveda ljudje upravičeni do nadomestila za brezposelne. Pa ne bi razlagala še drugih praks, kaj se še dogaja s temi nadomestili oziroma saj se razumemo. Tako da pri oblikovanju predlogov zakonov smo tudi tukaj sledili zakonskim določilom in pričakovanemu oziroma nekemu realnemu številu upravičencev do posameznih transferov posameznikom in gospodinjstvom. Še na to se bom odzvala. Zakaj Zakaj je bilo lani govora o manjši transparentnosti proračuna? Lani je prišla Vlada v Državni zbor z dvigom zgornje meje odhodkov. Prinesla je fiskalni okvir in je rekla, dvignite nam odhodke. Manjkal je pa tisti drugi korak – da bi pripravila rebalans proračuna, s katerim bi pojasnila, za kaj bo ta denar porabljen. Tako da letos delamo drugače. Letos smo prinesli in odlok, ki dviguje zgornjo mejo odhodkov, in prinesli smo tudi rebalans proračuna 2022 in prinesli smo proračuna 2023 in 2024, po postavkah zelo jasno razdeljeno, za katere namene se bo ta denar denar porabljal. Tako da tudi če še ni sprejet zakon, ki bo vplival na porabo te rezerve, smo vam povedali, da je to na voljo oziroma rezervirano za draginjo. Tudi v zakonu o izvrševanju proračunov smo jasno napisali, za katere namene bomo lahko jemali denar iz te rezerve. Tako da tukaj mislim, da je ena razlika. Zaključila bi pa s tem. Gospod Horvat je govoril, da je zakon o dohodnini napad na ljudi. Zakon o dohodnini ni napad na nikogar, zakon o dohodnini je eden od instrumentov, s katerim nam lahko uspe zagotoviti oziroma konsolidirati javne finance, zato ker je en zelo pomemben javnofinančni vir. vir. Predsednica Odbora za finance je zelo jasno razložila, kaj vse se je zgodilo v teh dveh, treh letih, odkar so bile javne finance nominalno uravnotežene, ko se je na eni strani obremenjevalo odhodkovno stran, bili so sprejeti različni zakonski predlogi, ki povečujejo javno porabo, ki vežejo določene izdatke na rast BDP in tako naprej. Zato če želimo uravnotežiti javne finance, kar se pa seveda ne zgodi čez noč, ne moreš ti iz 3 milijard minusa eno leto, 3 milijard minusa drugo leto in tako naprej imeti takoj uravnoteženega proračuna. Do tja je trnova pot. Kot

bruto proizvoda, v proračunu 2024 1,7 milijarde, kar je 2,6 BDP, skupaj torej v dveh letih 5 milijard. In še to ob predpostavki, da morda rezerva ne bo porabljena in bo zaključni račun celo boljši. V vašem izjemno uspešnem proračunu v letu 2021 je bilo realiziranih 11,2 milijarde evrov prihodkov pa 14,3 milijarde odhodkov in je nastalo 3,1 milijarde primanjkljaja in ta je predstavljal 5,9 BDP. Zaključni račun 2020, kot smo slišali, 3 milijarde evrov primanjkljaja. To je za obe leti 6,1 milijarde primanjkljaja. V našem proračunu bo pa skupaj 5 milijard v dveh letih. Se pravi, bomo imeli 1 milijardo primanjkljaja manj, ampak to je v redu, pravite vi, ker vaš je boljši, pa je imel 1 milijardo več. Tega ne razumem. Zadolžili ste se v letu 2020 za 5 milijard pa v 2021 za 5 milijard. To, da ste se zadolžili z ugodnimi obrestnimi merami, ni stvar politike. To je stvar makroekonomije. To je stvar tega, da ni bilo inflacije in da je bilo dovolj razpoložljivega denarja na trgu. Inflacija pa je posledica vseh kriz, vključno s covid krizo in sedaj vojno in energetsko krizo. Zato tudi obresti za kredite ne morejo biti več take, kot so bile. Še enkrat poudarjam, vse te silne rezultate ste dosegli z daleč bolj ugodno davčno politiko, kot jo moramo uvesti mi. Moramo jo. Glede helikopterskega denarja. Brala sem mnenje Računskega sodišča za leto 2021 in so preverili izplačila na podlagi vzorca in dodatne prevetritve. Največ nepravilnosti se je odkrilo na področju transferov in v letu 2021 ni bilo ustreznega nadzora pri izplačilu sredstev s področja interventnih ukrepov za zajezitev epidemije covida-19. Dodala bi še, kar se tiče normirancev, ker pravite, da bomo uničili srednji sloj. Mislim, da se bije boj za srednji sloj. Vsi vemo, da so zaposleni glede na normirance v neenakopravnem položaju. Gre za velik razkorak pri obdavčitvi dela zaposlenih in tako imenovanih normirancev. Vsi vemo, da morajo normiranci plačati veliko manj dajatev kot zaposleni. Zdaj smo vključno z vašim predlogom sprejeli, da se bo ta olajšava znižala z 80 % na 40 šele nad 50 tisoč. V to kategorijo do 50 tisoč evrov normirancev se vključuje, se uvršča skoraj 90 % normirancev. Se pravi, za 90 % normirancev se ne bo spremenilo popolnoma ničesar, zato res ni na mestu govoriti o tem, da je to katastrofa. Normirance, kot sem rekla, je treba postaviti v bolj enakopraven položaj, predvsem kar se tiče dohodnine in predvsem kar se tiče socialnih transferov. Vsi poznamo primere, ko normiranec zasluži tudi do skromnih 100 tisoč evrov na leto in prejema hkrati socialno pomoč in plačuje nizke [cene] Pri tem bi rada opozorila, da je lestvica progresivna, kar pomeni, da se do 50 tisoč obračuna enako kot prej, po 50 tisoč pa po drugi davčni stopnji. Vprašala bi samo, če vemo, koliko plačajo zaposleni z bruto plačo 50 tisoč. Približno 20 do 25 tisoč prispevkov in dohodnine. Tudi če upoštevamo, da si mora normiranec sam najti delo, plačati bolniško, lahko rečem samo naslednje: Ali si zaposleni ne išče dela sam? Ali si ne najde službe sam? Ne vem, jaz sem si vsako službo do zdaj našla sama, mi je ni nihče drug. Ali mora res nekdo, zato ker je zaposlen, kriti tako veliko razliko v davščinah? Ja, seveda mora kriti neko razliko v davščinah, vendar ne tako enormno velike razlike v davščinah. Ko nekdo plača premalo davka, ga mora pokriti nekdo drug. Tako zadeva deluje. Rada bi povedala primer. Če normiranec zasluži na leto do 100 tisoč evrov, po sedaj veljavni zakonodaji normiranec, ki naredi na leto 100 tisoč evrov prihodka, plača 4 tisoč evrov dohodnine. Po novi zakonodaji, ko bo meja 50 tisoč, bo plačal 8 tisoč evrov letno in mu bo še vedno ostalo 92 tisoč evrov prihodka. Nekdo, ki ima plačo 100 tisoč letno, so tudi taki primeri in kar nekaj jih je, plača skoraj polovico obdavčitve. Se pravi, nekdo, ki ima bruto plačo 100 tisoč, plača oziroma prejme neto skoraj toliko kot normiranec s 50 tisoč evri prihodka na leto. Verjemite, narediti mora pa veliko več. Ali bo za samostojnega podjetnika normiranca s 100 tisoč evri letno, ki prejme cirka 8 tisoč evrov na mesec, res katastrofa plačati 300 evrov več? Samo vprašam. Ne vem, če je to ravno propad srednjega razreda. Recimo en primer, ki nam zelo veliko pove. V današnjem sistemu normirancev je v primeru enostarševske družine z enim otrokom otrokom človek, ki je polni normiranec, upravičen do socialnih transferov do 113 tisoč letnih prihodkov. Zdaj pa naj to preračunajo vsi redno zaposleni, kaj bi to za njih pomenilo. Skozi vaš sistem normirancev, ki je bil v bistvu dobra ideja, kar se tiče sive ekonomije, idejo podpiram, je prišlo pa do vrste anomalij. Veliko je tistih, ki se res vozijo z zelo dragimi avtomobili, tudi nad 100 tisoč evri, v vrtce, pobirajo otroke in dobijo subvencije za vrtec. Trenutno gre za oazo, ker nihče drug v Evropi, razen v Sloveniji, nima 4-odstotne obdavčitve. Poudarjam tudi to, da se za podjetnike, ki poslujejo po metodi realnega izkazovanja stroškov, ne bo nič spremenilo. Največ normirancev, še to bi rada povedala, pa je iz strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti, iz IT in iz kulture in prav gotovo ne bodo močno oškodovani. Spet bom ponovila, vsi bi radi imeli, vsi višje plače, nižje davke, nizke stroške, vendar moramo gledati tudi na socialni del države, kjer je potrebno ljudem zagotoviti tudi pokojnine, ne samo sedaj, tudi čez 20 let, ko bodo odšli v pokoj vsi tisti normiranci, ki sedaj ne vplačujejo dovolj v javne blagajne, in jim bo država morala zagotavljati najnižje pokojnine. Velikokrat sem že povedala in bom spet ponovno, da je zanimivo, da izobraženi ljudje, ki morda trenutno špekulirajo na račun davkov, prav tako prinašajo znanje iz javnega šolstva, poučevali so jih natanko ti učitelji, ki se plačujejo iz javnega denarja in v javnih šolah. Zato zaključujem svojo razpravo s tem, da si želim, da bo proračun tak, kot smo ga planirali, in da se bo tudi v bodoče skrbno načrtovalo. Hvala lepa.

Kar se tiče stanovanj. Tista postavka na MOP, na okolju in prostoru je jasno definirana tudi v obrazložitvi na petih, šestih straneh, se pravi dokapitalizacija sklada za stanovanja, subvencioniranja najemnin in tako naprej. In tam znižujete postavko za 2 pa pol milijonov. To, kar ste pa zdaj vi povedali, je pa piarovsko sporočilo, govorim, kar se tiče stanovanj, torej gradnja oskrbovanih stanovanj za starejše, invalide, skladno s cilji s področja deinstitucionalizacije, socialnega varstva starejših in tako naprej. To vam je Levica lepo piarovsko zavila. Dokument, vaš, je pa prazen. Tako da, lepo prosim, dajte, vsaj tukaj spoštujte poslance Državnega zbora pa ne brati floskul stranke Levica, Če ne, se bomo res vprašali. Vem, da bi tukaj zdajle moral biti minister na vašem mestu, najbrž se on ukvarja s kadrovanjem, zato je vas poslal, ker se spoznate na te zadeve, samo ne nam pa prodajati tega, ker jaz sem res celovito prebral vse dokumente in ne govorim na pamet. Tukaj je prazna postavka in teh 25 milijonov za leto 2023 in tudi za leto 2024 bo šlo za študije, kako to narediti, to pa ja. Tako da lepo prosim. Če pa drži to, kar ste rekli, pa ne vem, zakaj je tukaj prazno. na isti postavki 160301 Ministrstva za okolje in prostor je pa jasno obrazloženo, koliko stanovanj se bo zgradilo po Stanovanjskem zakonu, ki ga je sprejela prejšnja vlada, koliko se bodo subvencionirale najemnine in tako dalje.

državne sekretarke, na katero bi morda ona lahko sedaj imela repliko. Ampak kljub temu. Zdaj me zanima, če želi še kdo razpravljati pri tej točki. Gospod Černač. Je še kdo? Prosim, zdaj se prijavite. Ne. Potem pa gospod Černač, izvolite. Lep pozdrav vsem še enkrat! Besede o tem, da je sprememba Zakona o dohodnini ključna za zagotavljanje stabilnosti javnih financ, smo slišali v tej dvorani v zadnjih dneh že nekajkrat in tudi nekajkrat že obrazložili, da so to prazne besede. Zakaj so to prazne besede? V finančnih učinkih tega zakona, o katerem bomo očitno zlorabo poslovniških določil odločali že ta petek na izredni seji. Zakaj zlorabo poslovniških določil? Zaradi tega, ker gre ta novela po določbah poslovnika o nujnem postopku, kjer govorimo, da se lahko sprejemajo odločitve v primeru vojnih razmer, naravnih nesreč ali nepopravljivih posledic za delovanje države,

ker se boste oprli na tolmačenje, da je mogoče o tem odločati prej kot v 30 dneh od trenutka, ko je bila dana zahteva, da se o tem ljudje izrečejo na posvetovalnem referendumu. Se pravi zloraba na zlorabo na že 25 izrednih sejah doslej, in to pod klobukom tega, kar je danes govorila tudi državna sekretarka, o tem, da sta ta zakon in ta sprememba pa ključna za zagotavljanje stabilnosti javnih financ. A finančni učinki v prihodnjem letu so nekje na nivoju 100 milijonov evrov, to so vaše številke v obrazložitvi tega zakona, za leto 2024 nekje na nivoju 180 milijonov evrov in podobno za leto 2025. To nima nobene zveze z zagotavljanjem stabilnosti javnih financ, nobene. Ker ko govorimo o 3 milijardah 300 milijonih evrov razkoraka med prihodki in odhodki, 100 milijonov evrov ne pomeni ničesar. S takim načinom načrtovanja, kot ga je zaznati zdaj s temi spremembami za 2023 in s proračunom za 2024, se zelo zelo pospešeno odmikate od tistega, kar ste si sami zapisali v koalicijsko pogodbo. Se pravi, sami negirate to, za kar ste se zavezali. Je pa res, da ste v koalicijsko pogodbo napisali, da boste ljudem davke zvišali. To pa drži. Ne samo v koalicijsko pogodbo, to je povedal vaš predsednik še pred volitvami, ko je rekel, da bo novelo, ki je bila sprejeta v času prejšnje vlade in ki je vsem ljudem znižala davke iz plač, davke iz plač, odpravil. In to zdaj počnete in to počnete na silo in to počnete iz nekega revanšizma, podobno kot to počnete pri zagotavljanju storitev za starejše, ko želite odpraviti zakon z decembra lani, ki po dolgih dolgih letih omogoča nek sistemski način urejanja teh zadev, in to za vse. In to na tak način, da bi bili ljudje, predvsem starejši, bistveno razbremenjeni stroškov, ki s tem nastajajo, da bi šlo več sredstev iz javne blagajne in manj iz njihovih žepov. Če ljudje v nedeljo tega zakona, ki ste ga vi vložili in je bil sprejet poleti, ne bodo zavrnili, jim boste te pravice pač vzeli oziroma blokirali. Ta sprememba Zakona o dohodnini nima popolnoma nobenega vpliva na javne finance. Oziroma še več, jaz mislim, da ima škodljiv vpliv. Zakaj? Zaradi tega ker na tem področju seveda ne velja osnovna matematična računovodska logika, o tem smo že ne vem kolikokrat govorili, očitno potrebno to ponoviti še enkrat. Če ti povišaš davke za 10, ni rečeno, da boš v proračun tudi dobil 10 enot več, lahko jih dobiš celo manj. Dokazov za to je bilo v preteklosti nič koliko. Eden izmed najbolj otipljivih, ki ga vsak razume, je bilo povišanje trošarine na pogonska goriva pred leti do te mere, da se je kljub povišani stopnji čez poletje nateklo manj sredstev kot prej, in je takratna vlada prišla z novelo in je znižala nazaj te trošarine. In nekaj podobnega je tukaj. Če vi ta lok preveč napnete, potem bo manj aktivnosti. Napoveduje se že manj aktivnosti. Padec z 8,2 v lanskem letu na 4,5 oziroma 5 % gospodarske rasti v letošnjem letu in nadaljnje padanje za naslednje leto, kjer je najbolj optimistična napoved 1,3-odstotna rast, najbolj pesimistična pa 0,5, govori o tem, da se bo s tem zakonom, ki ga boste očitno v petek potrdili na silo, to stanje še poslabšalo in gre ravno v nasprotju tistemu, v v kar vas prepričujejo tudi mednarodne inštitucije, da ne počnite, če želite ta voz, ki je bil zagnan v lanskem letu oziroma predlanskem letu, vsaj kolikor toliko obdržati na tej poti zagona. In ko je bilo rečeno ja, glejte, saj ste tudi vi naredili 3 milijarde primanjkljaja pa nekaj v letu 2021, zdaj pa tukaj polemizirate 3,3. 3 milijarde primanjkljaja ob 8,2 gospodarski rasti, če vzamemo na grobo, da je 50 milijard ali 52 milijard GDP, je to prek 4 milijarde več pri 8-odstotni rasti. Koliko je pa pri 1,3? Je pa 650 milijonov. Bistvena razlika. Bistvena razlika. Visok primanjkljaj v obdobju majhne gospodarske rasti, ko se bodo zmanjševali prilivi iz različnih virov, pomeni katastrofično situacijo tako za javne finance kot za vse ostalo. Tako da bi bilo tudi z vidika zagotavljanja, to, kar vi govorite, stabilnosti javnih financ potrebno to reformo, ki je bila sprejeta spomladi, ne samo obdržati v veljavi, ampak jo tudi okrepiti. Glede investicij, ki se bodo dogajale v prihodnjih dveh letih. Verjetno je nam vsem jasno, kakšni so cikli pri investicijski dejavnosti, posebno ko gre za večje investicijske projekte. Prej sem govoril o tem, da je minister Mesec šel pred tedni rezat trak za 400 neprofitnih stanovanj v Maribor in se je tam pohvalil: »Poglejte, kako bo izgledala solidarna prihodnost.« Kaj ima on s tem? Kaj ima on s tem? Kot minister za delo itak nič, ampak tudi sicer nima nič s tem, ker je bil to projekt, ki je bil začet pred dvema letoma. Vemo, koliko časa traja, da se tak projekt izvede. Torej, investicijska aktivnost, ki se bo dogajala v naslednjem letu in v letu za tem, je seveda rezultat tega, kar se je pripravljalo v lanskem letu pa v letih pred tem. Normalno, da bodo aktivnosti, ki so bile izvedene, zdaj imele pozitivne učinke, kar se investicijskih dejavnosti tiče, problem je, da vi nekatere ustavljate. Dobivamo klice iz različnih institucij, kjer so bile zasnovane investicije na področju zdravstva, recimo, da se te investicije blokirajo in zaustavljajo. To pa je problem, problem z več vidikov. Največja investicija v tej državi, ki je bila po dolgih težavah umeščena v financiranje React-EU, se pravi v dodatna sredstva sedanje finančne perspektive, kjer smo dobili iz nepovratnih sredstev iz evropskih skladov okrog 280 milijonov evrov in jih je potrebno investirati do konca prihodnjega leta, največja investicija, celovita prenova Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana 50 milijonov evrov, je ogrožena. Ker ste vmes en mesec ali dva izgubljali čas s tem, da ste menjali tam direktorja, vmes aktivnosti niso potekale, in kot kaže, bo zelo težko to investicijo izpeljati, in še številne druge. Seveda pa bodo nekatere druge, številne druge, ki so bile tudi zasnovane. Ena izmed najpomembnejših v luči tega, o čemer bodo tudi ljudje odločali v nedeljo na referendumu, gradnja 18 domov za starejše širom po državi, če pustimo ob strani tisto, kar se bo gradilo v okviru podeljenih koncesij, kjer je bilo, kot veste, v zadnjih dveh letih podeljenih koncesij za 2 tisoč 400 novih postelj v domovih za starejše. Ampak 18 domov za starejše je seveda nek investicijski cikel, ki ga ni več mogoče ustaviti, prvič zaradi tega, ker je tako daleč zapeljan, in na drugi strani zaradi tega, ker gre za denar, ki ga je potrebno porabiti, drugače ga bomo izgubili. Razprava, ki smo jo imeli glede realnosti planiranja, je šla predvsem v smeri, da ni dovolj samo določenih sredstev, postavk napisati v proračun ali pa v bilanco, ampak je potrebno seveda tudi realno oceniti, kaj in v kakšnem obdobju je mogoče izvesti, predvsem pa imeti potem ustrezen, da temu rečem, logistični inženiring nadzora nad tem, ali se te stvari odvijajo in izvajajo tako, kot naj bi se izvajale, ali ne. In kot kaže, v zadnjega pol leta, odkar vlado vodi Robert Golob, aktivnosti ne tečejo tako, kot so tekle pred tem, in so v neki meri ogrožena tudi evropska sredstva. Kljub zagotavljanju, da bo vse investirano – bo, ampak ne bo tako kvalitetno, kot bi bilo sicer, če bi aktivnosti tekle naprej tako, kot so tekle doslej. Zaradi tega je bil apel, da se v tem delu tudi sredstva pravilno in pametno načrtujejo. Drugi apel, ki nam je nerazumljiv: jemanje denarja ljudem, ki ta denar potrebujejo zaradi tega, da dobijo storitve, ki jih potrebujejo, se pravi jemanje denarja starejšim, ki si ne morejo pomagati sami, ki rabijo 24-urno oskrbo, in namenjanje tega denarja za ukvarjanje z migranti, ki nezakonito prečkajo slovensko-hrvaško mejo. Se pravi dvakrat narobe. Če bi tam bil ustrezen nadzor, če tega problema ne bi bilo, ne bi z 9 milijonov povečevali teh sredstev na 61 milijonov. In na drugi strani ne bi zmanjševali za starejše za 79 milijonov storitev, ki jih potrebujejo za oskrbo. Vseeno upam, da bodo vsaj en del tega ljudje rešili v nedeljo na referendumu in da bodo trikrat glasovali proti in bodo proti temu, da jim vzamete te pravice, ki so zdaj trenutno že uzakonjene,

Glasovanje o splošnem delu predloga sprememb proračuna bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili jutri, torej v sredo, 23. 11., v okviru glasovanj. Prehajamo na obravnavo posebnega dela predloga sprememb proračuna. Sprašujem vas, ali želi glede posebnega dela kdo razpravljati. Ne. Torej zaključujem razpravo. Prehajamo na razpravo o vloženih amandmajih, ki jo bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 21. novembra. Prehajamo na proračunskega uporabnika 1537 Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Podpora Slovencem v zamejstvu in po svetu ter amandma Poslanske skupine SDS. Kdo želi tukaj razpravljati? Nihče. Torej zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 1611 Ministrstvo za finance ter na razpravo o vloženih amandmajih k dvema podprogramoma pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem najprej podprogram Lokalno razvojna infrastruktura ter amandma Poslanske skupine Nova Slovenija. Želi tukaj kdo razpravljati? Tudi ne. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem podprogram Izplačevanje pravic ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Ne. Zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 1714 Policija ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Javni red in splošna varnost ljudi in premoženja ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Nihče. Zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 1811 Ministrstvo za zunanje zadeve ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Promocije slovenskega gospodarstva za tuje trge ter amandma Poslanske skupine SDS. Bi kdo razpravljal? Tudi ne. Zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 1912 Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč ter amandma Poslanske skupine SDS. Tukaj pa imamo razpravljavca. Gospod Magyar, beseda je vaša. S predlaganim amandmajem kolegice poslanke Eve Irgl se zagotovi sredstva za Gasilsko reševalni center Ajdovščina za specialno vozilo za posedovanje v predorih, tako kot ga imajo ostale predorske gasilske enote v Sloveniji, vključno s postojnsko. GRC Ajdovščina pokriva hitro cesto H4 od približno polovice jezera Vogršček do razcepa Nanos v obe smeri, približno 35 kilometrov v eno smer. GRC, Gasilsko reševalni center Ajdovščina pokriva vse prometne nesreče, kot koncesionarja sodelujeta še GEŠP PGD Postojna in JZGRD Nova Gorica. Na omenjeni hitri cesti je 27 podvozov, 14 nadvozov, 22 mostov, 24 viaduktov, šest pokritih vkopov ter štirje Cestišče ima poleg tega strm naklon in samo dva vozna pasova brez odstavnega pasu, kar predstavlja težje dostope za reševalna vozila, celotno situacijo pa dodatno otežuje še pojav močne burje. GRC Ajdovščina posreduje na hitri cesti že od same predaje hitre ceste v uporabo. Zaradi bližine enote in 24-urne prisotnosti gasilcev z izvozom v prvi minuti so omenjeni gasilci v večini primerov prvi na kraju dogodka, velikokrat pa so bili tudi edini aktivirani oziroma prisotni, saj je hitra cesta zelo specifičen objekt v zimskih razmerah, ko na primer močna burja in snežne razmere ostalim enotam iz občine Postojna otežuje dostop. GRC Ajdovščina nima primernega oziroma specializiranega vozila za izvajanje predorskih intervencij. Vozilo, ki ga imajo na voljo, ni opremljeno s samozaščito hlajenja vozila, nima lastne zaloge zraka za delovanje motorja vozila, tudi nima urejenega nadtlaka v kabini vozila. Glede na povečanje prometa in tranzita skozi celotno Slovenijo je večje tudi tveganje za nesreče oziroma dogodke, kjer je vitalnega pomena imeti na razpolago usposobljene gasilce s sodobno opremo, ki lahko hitro in kvalitetno posredujejo ob takih nesrečah ter tako zmanjšajo škodo in rešijo življenja. Z zagotovitvijo sredstev bi tudi pokazali zavedanje, kako pomembno je, da so naše sile zaščite in reševanja primerno opremljene in da vanje investiramo, saj nesreča nikoli ne počiva. Sam podpiram dodelitev sredstev in tudi poslanci Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Pričakujem, da boste tudi vi poslanci koalicije to podprli. Po mojem osebnem mnenju ni primerno iskati izgovorov, ampak iskati rešitve za izvedbo. Hvala lepa. Hvala lepa. Bi še kdo razpravljal? Ne. Torej zaključujem razpravo na tem delu. Gremo naprej. Prehajamo na proračunskega uporabnika 2130 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter na razpravo o vloženih amandmajih k petim podprogramom pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem najprej podprogram Lokalno razvojna infrastruktura ter amandma Poslanske skupine SDS. Bi kdo razpravljal? Nihče. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem podprogram Regionalni razvoj ter amandma Poslanske skupine SDS. Je tukaj interes? Ni. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem podprogram Spodbude za novonastala podjetja in njihovo rast ter amandma Poslanske skupine SDS. Odpiram razpravo, ki jo sedaj takoj zapiram. V razpravo dajem podprogram Podpora malim in srednje velikim podjetjem ter amandma Poslanske skupine SDS. Kakšen interes? Zapiram razpravo. V razpravo dajem podprogram Učinkovito trženje in promocija Slovenije ter amandma Poslanske skupine SDS. Nobenega interesa, zato zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 2430 Ministrstvo za infrastrukturo ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Obnovljivi viri energije ter amandma Poslanske skupine SDS. Ni interesa za razpravo, zato jo zaključujem. Prehajamo na proračunskega uporabnika 2431 Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo ter na razpravo o vloženih amandmajih k trem podprogramom pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem najprej podprogram Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest ter 11 amandmajev Poslanske skupine SDS in amandma Poslanske skupine Nova Slovenija. Želi kdo razpravljati? Gospod Magyar, izvolite. Torej bom sam. Hvala lepa, predsednica, za besedo. Spoštovana državna sekretarka, spoštovani kolegi! Sam bi se mogoče na kratko oglasil, in sicer v zvezi z amandmaji na investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest v lokalnih skupnostih, tudi v občini Lendava. In sicer, zaradi povečanja in zagotavljanja sredstev za začetek izvajanja investicijskega vzdrževanja državnih cest smo v Slovenski demokratski stranki vložili na podlagi in v skladu s Poslovnikom Državnega zbora

Na podlagi vloženih amandmajev sem pa zaznal določene premike in dinamiko izvajanja določenih investicij na področju vzdrževanja državnih cest, tudi v predstavitvi spoštovanega ministra, v predlogu spremembe proračuna za leto 2023 in v predlogu dopolnjenega proračuna za leto 2024, tudi v današnji izjavi ministra za finance gospoda Boštjančiča, ki je zaznal potrebe lokalnega prebivalstva Lendave in je na mojo pobudo in vztrajanje zagotovil več sredstev za rekonstrukcijo državne ceste v tej dinamiki, kjer so se aktivnosti priprave osnove za rekonstrukcijo teh cest, teh odsekov, to je priprave dokumentacije, odvijale v zadnjih dveh letih. Le-to je potrdil na Odboru za finance 19. novembra tudi vodja sektorja za investicije, ki je izjavil: »Kar se kolega nekdanjega župana Lendava tiče, sva velikokrat komunicirala. Lendava–Pince, ki bo najbolj odprta zadeva, je v postopku javnega razpisa za gradnjo. Računamo nekje v naslednjem letu poleti podpisati pogodbo in pričeti zadeve. Je pa dodan k temu projektu tudi tisti prvi kilometer, ki prvotno ni bil zajet. Kar se tiče Mostja oziroma smeri Dolga vas za kolesarje, so projekti v projektiranju in so predvideni za razpis za gradnjo oziroma rekonstrukcijo v naslednjem letu. Ker gre za manjše objekte, pričakujemo, da bi v naslednjem letu tudi gradili. Prav tako krožišče v Genterovcih z avtobusnimi postajami.« Iz tega izhaja, da so dejansko vsa dokumentacija, potrebna za izvedbo, in tudi zagotovila pripravljena, zato apeliram, da se temu tudi sledi v podpori za zagotavljanje teh sredstev za izvajanje teh projektov. Hvala lepa za besedo. Hvala za besedo. Tudi sam sem si zelo prizadeval za te investicijske projekte pa sem si tudi šel nabrat informacij z ministri, pristojnimi za finance, infrastrukturo, tudi sekretarji, in danes sem bil na DRSI. Del teh stvari, ki ste jih omenili, omenjene projekte podpiram in ocenjujem, da so v proračunu za dinamiko, ki je planirana, in zmožnost realizacije teh projektov sredstva dobro planirana. V času prejšnje vlade je bilo na primer v letu 2023 planiranih 150 tisoč evrov. Ta postavka je zdaj 700 tisoč evrov in v letu 2024 milijon evrov. Razpis je v teku. Tam nekje maja, junija bodo pogodbe najbrž podpisane.

Tako da se v prvi polovici leta 2025 pričakuje, da bodo ti projekti realizirani. V praksi gre seveda še tudi za nekaj rešitev zemljišč, ki še niso do konca urejena, ampak za te stvari so na Direkciji danes zagotovili, da se bodo rešile v tem času, ko bo izveden ta poziv. Nekje pol leta traja, poleg cest je seveda zajeta tudi kolesarska steza, prehodi za dvoživke in vse ostalo, kar je potrebno. Projekt je težek težek prek 6 milijonov, tako da ostala sredstva bodo v proračunu 2024 z rebalansom oziroma 2025 zagotovljena, ko ko bo pogodba enkrat podpisana in se bo zadeva se začela realizirati, se bo projekt izvedel in smo s tem skrajšali dinamiko, ki je bila prvotno planirana po NRP-jih prejšnje vlade do leta 2029.

urejena in ni potrebe po amandmajih. Zato v skladu z razgovorom z ministri verjamem, da bo projekt, ki je v teku, realiziran.

ko sem vložil amandmaje na te ceste. Sedaj so vsi heroji, vsi se sedaj priklapljajo k temu projektu. Takrat ste mi grozili z vaše strani kazenskimi ovadbami, ker sem vložil amandmaje in se je začel ta postopek sploh zagotavljanja sredstev. Spomnite, da ste mi očitali, da gledam gozd oziroma da ne vidim drevesa. Da, to so bile takrat izrečene besede z vaše strani. Veselim se, ponosen sem, da sem takrat vložil, ker sem tudi sedaj dobil potrdilo s strani DRSI, javno, da me je podprl, in je tudi rekel, izjavil, da sem v tem postopku v svojem mandatu izredno sodeloval in velikokrat sva komunicirala in se slišala. Seveda, sedaj pristavljate vsi svoje piskrčke, pa prav je tako. Prav je tako, da podprete, ampak to bi morali že predhodno, takrat ko sem začel ta postopek. Hvala lepa.

Kolega Magyar, ste velik mojster zavajanja, to veva tudi iz lokalne scene. Vemo, da so volitve pred vrati, ampak ne mi podtikati besed, ki jih nikoli nisem izrekel. Lahko greva poslušat magnetograme in brat. Jaz sem samo rekel: vaši amandmaji, kjer ste želeli že v proračun 2022 dati ne vem kakšne milijone, ki jih ni možno realizirati. Zato jih nisem sprejel. Ves čas govorim, da ta projekt podpiram, si zelo prizadevam, da se bo realiziral. Vidimo, da se je realizacija začela s tem, ko je bil izdan javni poziv. Zdaj, naprej je pa stvar izvedbe. In četudi bi želeli, v enem letu tega projekta ni možno v praksi izvesti. To, če verjamete ali ne, verjamem, da stroka zna povedati, da sta za ta projekt potrebni skoraj dve leti in bo 2025 v začetku leta projekt realiziran. Ne vem, kje je tu problem, in ne mi govoriti, da sem jaz proti projektu. Jaz sem samo proti nesmiselnim amandmajem, ki dajejo v proračun sredstva, ki jih ni moč realizirati. Na eni strani govorimo o tem, kako je treba dati milijone v proračun, na drugi strani se s kolegom iz doma starejših borimo, da bo lahko porabil 500 tisoč evrov v tekočem letu, ki jih ne more investicijsko porabiti, in lahko sredstva zapadejo, če se ne dogovorimo o prenosu na podobne postavke naprej. Zato – gledam zgolj razumsko in to ni nasprotovanje

stroki, da bo te stvari izvedla. Direktor Direkcije je obljubil, da bo ta zadeva realizirana 2025. Vidimo, da je razpis zunaj, in mislim, da ni nobene potrebe, sploh pa ne po tem, da mi

odborih za finance, pa tudi tu na seji Državnega zbora. Hvala lepa za besedo. Spoštovani kolega, zares je nesmisel, da se tu prepucavamo. Poglejte si magnetogram mojega izvajanja sedaj, ko sem rekel vaši kolegi, ne pa za vas. Zakaj si jemljete plašč, ki ni vaš? vaš? To obžalujem in to je vaša stvar, ne pa moja. Seveda, to so izrekli, takrat ko sem jaz predlagal začetek tega postopka za pridobivanje finančnih sredstev. Če se ne zavedate tega, da so projekti, ki so narejeni, tudi ovrednoteni s finančnimi vložki, in če tu ne bi bilo zagotovljenih finančnih zneskov za izvedbo, bi se ta finančna sredstva iz proračuna dejansko izgubila in bi se moralo v naslednjih letih ponovno te stvari delati. To so jasne stvari. Seveda pa, bom rekel, ste bili

[kako] si sploh lahko zamišljam, da bom vložil amandmaje. Kot je še vodja Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke in takrat predsedujoča povedala, imajo vsi poslanci pravico in dolžnost zastopati svoje občanke in občane, svoje državljane in imajo pravico v skladu s poslovnikom tudi vlagati amandmaje, jaz sem pa dobil grožnjo, da bom kazensko ovaden. To si poglejte nazaj, če niste vi tega rekli, ne jemljite za sebe, ker sem rekel z vaše strani kolegi. To sem tudi izjavil in pri tem vztrajam, ker to je tudi bilo. Še enkrat, stvari gredo v dobro smer,

V razpravo dajem podprogram Investicijska dejavnost na železniški infrastrukturi in dva amandmaja poslanske skupine SDS in amandma Poslanske skupine Nova Slovenija. Interesa vidim, da ni, tako da zaključujem razpravo. V razpravo dajem podprogram Zagotavljanje varnosti v železniškem prometu ter amandma Poslanske skupine Nova Slovenija. Tudi tu vidim, da ni interesa za razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 2550 Ministrstvo za okolje in prostor ter na razpravo o vloženem amandmaju pri tem proračunskem uporabniku.

Pravzaprav so kolegi prepoznali nujnost financiranja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, ki pravzaprav v tej državi gradi najemna stanovanja, ne bo jih zgradilo niti Ministrstvo za solidarno prihodnost, ne bo jih zgradil Luka Mesec. Ampak Stanovanjskemu skladu, ki je že vzpostavljen, ki ima zgodovino za seboj, pa lahko zaupamo. Veseli me, da je Nova Slovenija tukaj vložila amandma za 100 milijonov evrov za prihodnje leto, torej dokapitalizacija Stanovanjskega sklada. Zakaj? Zaradi tega ker je Ministrstvo za okolje in prostor tista prava postavka oziroma tisto pravo ministrstvo, ki trenutno in bo tudi v prihodnje skrbelo za gradnjo neprofitnih javnih stanovanj. Absolutno pa ne podpiram, kot sem že prej dejal, teh 25 milijonov na postavki ministra Luka Mesca, bodočega ministra za solidarno prihodnost v primeru, da bo večina odločila za, ki bo pravzaprav samo planiral, planiral in še enkrat planiral, kako zgraditi 10 ali 20 tisoč stanovanj, mlad človek pa od tega ne bo imel pravzaprav ničesar. Ta amandma bom absolutno podprl in tudi vabim predvsem stranko Levica, če jim res gre

Nihče, zato zaključujem razpravo. Prehajamo na proračunskega uporabnika 2711 Ministrstvo za zdravje ter na razpravo o vloženih amandmajih pri tem proračunskem uporabniku. V razpravo dajem podprogram Dolgotrajna oskrba ter amandma Poslanske skupine SDS in amandma Poslanske skupine Nova Slovenija. Bi kdo razpravljal? Ne, torej zaključujem razprav… / oglašanje iz dvorane/ Aha, se opravičujem, nisem vas videla. Gospod Černač, vi ste želeli besedo. Izvolite. Hvala lepa. Pri zmanjševanju te postavke so, moram reči, tudi formalni zadržki, zaradi tega smo mi vložili amandma. Kot vemo, je podlaga za proračun obstoječa veljavna regulativa oziroma zakonodaja. Mi trenutno imamo veljaven Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je bil sprejet pred slabim letom dni, decembra lani. Ta zakon določa, da se zagotavljajo sredstva za pravice, ki gredo upravičencem, predvsem oskrbovancem v domovih za starejše, ki ne morejo skrbeti sami zase, iz javnih sredstev in v enem delu tudi iz državnega proračuna. Zakon določa sicer še prenos dela sredstev pokojninske in zdravstvene blagajne in nekatere druge vire, ampak del sredstev predvsem v prvem letu izvajanja, to je leto 2023, zagotavlja državni proračun. S tem, ko Vlada ta sredstva na tej postavki zmanjšuje za 79 milijonov evrov, ravna v nasprotju z veljavno zakonodajo in ta proračun tudi formalno ne drži. Za to nima Vlada nobenega pooblastila. Torej tega zmanjšanja sploh ne bi smelo biti, v formalnem smislu. V vsebinskem smislu pa tega zmanjšanja ne bi smelo biti in zaradi tega predlagamo, da postavka ostane taka, kot je, ker smo do ureditve področja skrbi za starejše prišli po dolgih dolgih letih prizadevanj, po dolgih dolgih letih. Veste, da je bilo prek 100 verzij, 140, 143 verzij zakonov napisanih. Zdaj je kljub temu Vlada napisala še 144. verzijo. Namesto da bi se ukvarjala, Vlada in obe ministrstvi, tako za zdravje kot za delo, s tem, kako bodo ljudem čim prej omogočili dostop do teh pravic, kar pred letom dni sprejeti zakon predvideva,

in aktivnosti peljali v smeri, kako zakona ne bi izvršili. V zadnjega pol leta so pristojni in odgovorni naredili premalo glede na to, kar zakon določa, da je potrebno narediti za njegovo uveljavitev s 1. januarjem. Je pa seveda Zakon zelo natančen, v 158 členih zelo natančno predvideva ta prehod, govorim o Zakonu, ki je bil sprejet v času prejšnje vlade pred dobrim letom dni in ki ga vi s svojim zakonom želite blokirati oziroma ustaviti. Določa, da vse obstoječe pravice ostanejo v veljavi do pridobitve novih pravic, ki so na bistveno višjem nivoju, predvsem materialne pravice, in omogoča pridobitev novih pravic že s 1. januarjem prihodnje leto. Priloga tega Zakona je tabela, ki določa, v kakšnem nivoju se te pravice s 1. januarjem pridobijo, če bodo ljudje v nedeljo proti vašemu zakonu in proti vaši blokadi. Te pravice se pridobijo glede na kategorijo upravičenosti, kjer je peta kategorija tista, kjer človek potrebuje 24-urno dnevno pomoč oziroma oskrbo in dobi pravico v višini tisoč 870 evrov mesečno, kar pomeni, da bo nek oskrbovanec po 1. januarju, ko bo to pravico dobil, praktično plačeval samo še nastanitev in hrano. Potem Zakon določa storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti, kjer je tudi določen letni znesek, ki pripada posamezniku glede na nivo storitev, ki jih potrebuje, kjer je najvišji znesek nekaj manj kot 700 evrov. In zakon določa e-oskrbo, e-oskrbo v višini 31 evrov na mesec, [toliko] je ta strošek, ki v celoti pokrije to storitev. Za kaj gre? Gre za to, da deluje 24-urni klicni center, na katerega se sproži klic avtomatično, če nek posameznik, ki živi sam, dlje časa ni odziven in se nič ne dogaja, oziroma če recimo pade pa se sproži klic in pridejo reševalci oziroma pride pomoč. Ker smo želeli ljudem čim prej pomagati. Prejšnja vlada ni čakala na 1. januar prihodnje leto, ampak se je prejšnja vlada že spomladi, letos januarja aktivirala in so bila zagotovljena sredstva iz nepovratnih evropskih sredstev pobude React-EU za 5 tisoč upravičencev. In 5 tisoč takih ljudi to storitev danes že ima, ta storitev jim je na voljo, zagotovljena je iz sredstev React-EU do 30. 9. prihodnje leto. Zakaj do 30. 9.? Ker je pač to evropski denar, ki ga je potrebno porabiti do konca prihodnjega leta, in ker smo računali, seveda, da se bo ta zakon uveljavil z januarjem 2023 in prevzel tudi ta del stroška. Ne samo, da 5 tisoč uporabnikov že ima to in bodo ostali brez tega, 2 tisoč jih čaka, da bi to storitev dobili, pa ne morejo priti do nje zaradi tega, ker pristojno ministrstvo ne poveča te kvote sredstev. Govorimo pa o milijonu evrov letno. 2 tisoč upravičencev, ki bi imeli 24-urno dostopnost do klicnega centra, in marsikateremu od teh bi bila prihranjena najmanj, kar je, težja poškodba, posledice težje poškodbe, če reševalci ne pridejo pravočasno, ali pa celo najhujše. Veliko ljudi zaradi takih padcev umre v stanovanju, ker jim ne pomagajo pravočasno. Vi torej zdaj ta sredstva za 79 milijonov zmanjšujete, brez obrazložitve. Prej sem prebral, kar je povedal državni sekretar, ki bi ga moral minister odstaviti, ker laže in manipulira, ko govori o tem, da velja 24-mesečni moratorij na izvajanje zakona, ki je bil sprejet lani decembra. Kar ne drži. Ne drži. Govori o tem, da bi morali biti ljudje vključeni dve leti v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, ki pa ga nimamo in ga bomo imeli nekje do 30. junija 2025, kot pravi zakon. In Zakon izrecno pove v 138. členu: »Z dnem začetka uporabe tega zakona,« to je bilo januarja letos, »se šteje, da so v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo vključene vse osebe, ki so na dan začetka uporabe tega zakona vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje.« Torej vsi, ki smo obvezno zdravstveno zavarovani, smo istočasno avtomatično zavarovani tudi za dolgotrajno oskrbo, kar je logično, ker se je pač ta pravica uzakonila, in imeti jo morajo vsi, ki so vključeni v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ne glede na to, da vi to počnete, predlagam, da ta amandma podprete, ker je tudi formalno neustrezen. Formalno mislim, da je v nasprotju z veljavno zakonodajo, ker jemlje nekaj, kar je uzakonjeno. To vaše znižanje te postavke jemlje pravico, ki je uzakonjena. To je nekaj podobnega, kot če bi vi za neko drugo pravico do neke preživnine ali ne vem do česa, ki je uzakonjena, za kar bi morala biti zagotovljena sredstva, znižali sredstva in bi rekli, glejte, tega pa vam ne damo, pravice do, ne vem, nadomestila med brezposelnostjo, ker ni denarja, ne morete dobiti. To je nekaj podobnega. Se pravi, že formalno tega ni mogoče vzeti. Tisto, kar je pa bolj pomembno – po vsebini ni prav, da se to naredi. vsebini. Leta in leta prizadevanj, da se uredi področje skrbi za starejše, velike besede tudi danes v tej dvorani Državnega zbora s strani posameznih poslancev koalicije o tem, kako je potrebno za to poskrbeti, in potem ko je potrebno nekaj narediti in narediti korak k temu, da se to uredi, se pa to blokira oziroma se te pravice jemljejo. Na drugi strani pa dajete 52 milijonov več za migrante, pa niti ne veste, za kaj. 9 plus 52, 61 milijonov, niti ne veste, za kaj.

S tem amandmajem želimo ohraniti uzakonjene pravice ljudem, ker je potrebno biti proti temu, in to trikrat proti temu, da se uzakonjene pravice ljudem jemljejo. Hvala